Шановні колеги, я хотів попросити представників керівництва фракцій та груп підійти на хвилинку.

Шановні народні депутати, прошу підготуватись до реєстрації. Нагадую, реєстрація відбувається шляхом натискання кнопки "за". Зеленої, саме так, Сергій Володимирович, да. Тільки зеленою, да, звісно.

В залі зареєстровано 347 народних депутатів України. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні народні депутати та гості Верховної Ради України, у засіданні Верховної Ради України бере участь Президент України Володимир Олександрович Зеленський. Прошу привітати Президента України. Шановні колеги, у зв'язку з вимогою Президента України та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України ми сьогодні проводимо позачергове пленарне засідання Верховної Ради України. Порядок денний вам всім розданий до розгляду. Шановні колеги, до слова запрошується Президент України Володимир Олександрович Зеленський.

Дякую вам. Дякую, дуже приємно. Шановні народні обранці, шановні українці, я впевнений, що будь-яка влада робить крок у прірву, коли втрачає три головні речі – це пам'ять, слух і зір. Тобто коли влада забуває свої обіцянки, перестає чути звичайних людей і не бачить необхідності у змінах. Це не про нас. І як доказ, ми сьогодні зібралися саме тут. Всі чудово розуміють головне питання – це діяльність Кабінету Міністрів України. Давайте будемо з вами об'єктивними. Цей уряд має здобутки. Це зниження інфляції, облікової ставки Національного банку України, боротьба з тіньовими ринками, зокрема гральний бізнес та нелегальні АЗС, це початок приватизації державних підприємств, які розкрадались всі ці роки. І це є правда. Це кредити малому та середньому бізнесу, зменшення ролі держави в економіці нашої країни. Але, правда в тому, що сьогодні українцям цього замало. І це є правда. Так, дійсно, це перший уряд, де немає топ-корупції. Але не красти – замало. Це уряд нових облич. Але облич замало. Потрібні нові мізки та нові серця. Цей уряд знає що робити, але знати замало. Потрібно, дійсно, дуже багато працювати, потрібно робити. І ми не маємо боятися правди. Ми повинні визнавати помилки. Бо в день, коли ми зануримось у теплу ванну ілюзій, потоне вся країна. Ми постійно чули про економічний стрибок, але є враження, що економіка брала розгін, спіткнулась і ризикує проїхатись обличчям по землі. За два місяці нового року невиконання держбюджету – майже 16 мільярдів гривень. Ми повинні казати правду. 13 із них – це провал надходжень від митниці. Бізнес приречено сигналізує, що контрабанда повністю не зникла. нам розповідали про рішучий та безкомпромісний бій з контрабандою. Та наразі виглядає так, що в цьому бою контрабанда відправила митницю в нокаут. І І це потрібно змінити. Дуже потрібно. Митниця повинна збирати, я вибачаюсь, не лайки у Фейсбуці, а кошти у державну казну. І ми говоримо один одному тільки правду. Ми повинні це робити. Інший наш біль – падіння промисловості на 5 відсотків. І воно триває четвертий місяць поспіль багатьох секторах. Не надав, на жаль, уряд інструментів, які стимулюють внутрішнє виробництво та нові виробничі потужності. Індустріальна слава України поступово стає спогадом. Ми ризикуємо, що про наш промисловий потенціал скоро казатимуть: це було давно і неправда. Наступне питання – це комунальні платежі. Ми, дійсно, підписали контракт на транзит газу. Ми зустріли зиму з рекордними запасами у сховищах, знизили ціну на газ для нашого населення. Сьогодні вона на 35 відсотків нижче ніж у минулому році і найнижча за останні 4 роки. Але люди заплутались через хаос з платіжками у січні і у лютому. Десь вони стали Десь вони стали меншими, десь – ні, комусь нарахували абонплату за доставку газу на кілька місяців вперед, десь прорахували тим, хто взагалі газом цим не користується. Фактично, я гадаю, що уряд провалив роз'яснювальну, це найважливіше, роз'яснювальну кампанію, комунікацію і роботу з місцевою владою для того, щоб люди в усіх регіонах відчули дійсно на собі зменшення платіжки за тепло. І це, відверто кажучи, не єдине, що потрібно зменшувати. Концепція, наприклад, зарплат міністрів, вона переглянута, це правда. Виплати знижені. Але є питання щодо зарплат і премій багатьох членів наглядових рад. Ми розуміємо, що є закони ринку. Ми не пропонуємо популістично платити мінімалку. Але, вибачте, коли понад 10 мільйонів громадян живуть на межі бідності, не можуть бути такі виплати людям, які, будучи у наглядових радах, від сили двічі-тричі разів на рік прилітають в Україну. Сьогодні фактично наглядати стало вигіднішим в Україні ніж працювати. (Оплески) І при всій повазі до наших міжнародних партнерів, ми, дійсно, при всій вдячності за їх допомогу, сьогодні громадяни нашої країни у наглядових радах наших підприємств почувають себе національною меншиною. Ми не ставимо під сумнів прозорість чи ефективність роботи іноземців, ні, їх внесок у боротьбу з корупцією - це лише питання справедливості і нашого почуття суб’єктності. Наш наступний біль – ситуація з шахтарями та вугільною галуззю. Так, ці проблеми існують багато років, вже 15 років. Але сьогодні, це наш спадок і це наша тому відповідальність. Перш за все, мова про зарплати шахтарів та збут українського вугілля. Ця проблема була влітку. Всі втручались. Чесно, я вам відверто кажу, це ненормально, але я теж втрутився. Проблема виникла знову, я знову втрутився. І цього тижня шахтарям буде погашено 650 мільйонів гривень боргів. Але я вам хочу сказати, я просто, дійсно, я не можу щоразу ставати і психологом для людей, і кризовим менеджером для деяких, і колектором, який вимагає чесно зароблені гроші, і нянькою профільного міністерства. Окремо щодо страшилок міністерства та багатьох діячів і політиків про закриття шахт. Я вкотре хочу наголосити: закрити шахту не означає закрити питання. Тому спочатку навчання людей та перекваліфікація людей, створення нових робочих місць, забезпечення аналогічної, як мінімум аналогічної заробітної плати, і тільки потім ми можемо підіймати питання про закриття тієї чи іншої неприбуткової шахти. Лише тільки у такій послідовності. І скажіть мені, будь ласка, про який імпорт чужої електроенергії та вугілля може йти мова, коли наші шахтарі не захищені державою Україна. Це тисячі шахтарів і це їх родини. Далі. Ще більш, на жаль, болючі цифри – це понад 11 мільйонів пенсіонерів. Реальний план щодо підняття їх пенсій, він, на жаль, може, може, він є десь, але комунікаційно він відсутній. Ми нічого не чули, суспільство нічого не чуло про це. Велика частина пенсіонерів отримують менше 2 тисяч гривень. Індексація пенсій зараз не проведена. Програма підвищення пенсій для людей 80 років поки що не реалізована, а ми стільки б'ємося за це і стільки про це говоримо. Пенсійний фонд залишається величезною не ефективною машиною, яка тільки на своє утримання проїдає 5 мільярдів гривень. На фоні цього пенсіонери та інші соціально незахищені категорії громадян мають лише одне питання: а за що так з нами, і що з нами буде далі. Схожа ситуація і у сфері охорони здоров'я, і це правда. Я розумію, що керівництву МОЗ дуже важко працювати з уламками медичної системи, які їм залишились у спадок. Складно підняти на ноги пацієнта, якому довгі роки замість нормального людського лікування давали пустишки та чай з ромашкою. І я, дійсно, дякую пані Скалецькій за те, що залишилась з людьми, з українцями у Нових Санжарах, я дякую їй за сміливість. Але у нашій медицині сміливість не може бути одноразовою акцією. Потрібно мати сміливість і визнати, що багато хто не готовий до другого етапу медичної реформи 1 квітня. Це правда. Майже щодня у нас протести у різних медичних закладах. Люди бояться закриття лікарень, лікарні бояться звільнень, місцева влада не готова брати іноді на себе повноваження, немає достатнього фінансування і таке інше, багато причин. Є великі питання до тарифів медичного обладнання та дуже велике питання до кадрів. А, отже, головне питання: а куди ми поспішаємо зараз. Куди ми летимо? Чи не здається нам, що з таким підходом реформа летить у стіну? звичайно, окрема тема – це коронавірус. Я хочу всіх заспокоїти, у нас є перший підтверджений випадок, це правда, але ситуація під контролем, усі необхідні заходи вжиті. І я думаю, що перший брифінг нового міністра охорони здоров'я буде присвячений саме цій темі. Серед іншого сьогодні ми почуємо довгоочікуваний звіт всіх – всіх, і їх немало – правоохоронних органів України. Ви знаєте, що Президент не впливає на їх роботу. На жаль – тим, хто кричить "о". (Оплески) Але я хотів би зробити нашим правоохоронним органам два подарунки. Перший – це календар. Він має нагадати вам, що на дворі вже весна. Другий – це Кримінальний кодекс України. Є підозра, що дехто його не має, на жаль. Сподіваюсь, він стане вашою настільною книгою. Добре, що ви начитана людина. Вітаю вас. На зустрічі влітку правоохоронні органи, ви казали одноголосно, у нас все є, потрібна тільки політична воля. Політична воля. Що це таке? Я вам її дав. Візьміть її, ви її отримали. Потрібно, казали, скасувати телефонне право. Будь ласка, скасуйте. Будь ласка, беріть це. Ніхто зверху не спускає ніякі прізвища, на які треба звернути увагу чи навпаки… (Шум у

Якщо б я втручався, деякі б люди це вже відчували. Як мені не втручатися у вашу діяльність, щоб вона нарешті принесла результат, скажіть, будь ласка? Якого чекають всі: і громадяни України, і наші міжнародні партнери, і ДБР, СБУ, САП, НАБУ, МВС, Генеральна прокуратура. У нас шість вже в країні, вже шість органів, які мають забезпечувати порядок, забезпечувати справедливість, забезпечувати правосуддя. Невже не вистачає ще одного органу, щоб остаточно втілити в життя прислів'я про сімох няньок, у яких дитя без ока? Ми провели ряд реформ, запустили Вищий антикорупційний суд, все робили: перезавантажили НАЗК, повернули відповідальність за незаконне збагачення – я вдячний Верховній Раді, вдячний партії "Слуга народу", всім депутатам, хто за це голосував, вдячний – приймали Закон про викривачів корупції. Як довго українському суспільству чекати результатів у найбільш резонансних справах? Ми обіцяли громадянам перемогу над корупцією. Зараз поки що навіть не "нічия". Шановні українці, я йшов у Президенти, не маючи політичного досвіду, але мав і маю віру та волю, щоб втілити необхідні зміни. Всім відомі слова Вацлава Гавела: "Краще п'ять років помилок, ніж 50 років саботажу". Так, це правда. Ми робимо помилки, багато, але ми готові визнавати їх та виправляти. Окремо хочу звернутися до наших міжнародних партнерів. Ми дуже цінуємо та вдячні вам за вашу постійну підтримку. І наш курс залишається незмінним, і для нас пріоритети незмінні, і ми всі хочемо, і робимо все, повірте мені, щодня для завершення війни на Донбасі та повернення усіх наших територій, бо це є наша країна. І ми будемо далі рухатися шляхом реформ у всіх сферах. Курс України не є помилковим, та окремі помилки допущені під час руху цим курсом, так, буває. Ви знаєте, я скажу вам чесно, мені, і це правда, не соромно за наш уряд. Але ми б хотіли їм пишатися. Це правда, цей уряд зробив більше, ніж усі минулі уряди, я не знаю... Але, я вам скажу, це скоріше мінус. Мінус. Я вам вдячний за всі ваші слова. Дякую вам. Дякую вам. Можете п'ятий раз сказати "залишайтесь". Я вам вдячний. Але це скоріше... Все ж таки хочу закінчити. Але це скоріше мінус – попереднім кабмінам, а не плюс – нашому урядові. Сьогодні на внутрішньополітичному полі існуючим проблемам та існуючому уряду затісно, вони більше, це моя думка, не можуть існувати поруч, а, отже, хтось з них повинен піти. Шановні депутати, вчора до Верховної Ради України подано заяву Олексія Гончарука з проханням прийняти його відставку. Я прошу народних депутатів України надати оцінку цій заяві своїм персональним голосуванням. Дякую. Слава Україні! Дякую.

Дякую, Володимире Олександровичу. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Постанови про відставку Прем’єр-міністра України Гончарука Олексія Валерійовича (реєстраційний номер 3158). Слово надається Прем’єр-міністру України Гончаруку Олексію Валерійовичу. Шановні друзі! Шановні українці! Як сказав Президент, в цьому уряді не крали. У нас не було корупції, ми системно з нею боролися з першого до останнього дня. (Оплески) я хотів би, щоби не було зайвих маніпуляцій, тому я хочу розставити крапки над "і" і почну з найголовнішого. Колись у вересні, на початку, в одному великому бізнес-форумі журналісти запитали мене про корупцію, про "Центренерго". Я хочу чітко сказати, що тоді я пообіцяв, що до кінця опалювального сезону ця проблема буде вирішена, і ми зараз там вже забезпечили проведення аудиту і рішення по менеджменту в цій компанії прийнято. Але це не особлива компанія. Таких компаній десятки. Наш уряд змінив менеджмент в десятках компаній: на припортовому заводі, на "Артемсолі", на "Енергоатомі" і так далі. Цей список можна дуже довго продовжувати. Ми боролися з корупцією на всіх ділянках, які ввірені нам Президентом, парламентом і українським народом. Ми перекрили багато тіньових схем, тому за останні місяці на нас вилилися тонни бруду в засобах масової інформації. Але ми не відступили, і я хочу подякувати за це нашим міністрам, які багато разів ухвалювали складні рішення. Я досить… Дякую. Я досить оптимістичний щодо нашого майбутнього. Я вважаю, що у нас дуже хороший Президент, що він дуже порядна, чесна людина. За час роботи з ним я жодного разу не отримував жодної незаконної команди, не було навіть натяків на якусь нечесну гру. (Оплески) Тому я не маю жодних сумнівів, що курс збережеться, і я хочу це дуже чітко донести до всіх. Шість місяців – це дуже короткий строк для оцінки роботи будь-якого уряду. Але я впевнений, що українці вже відчувають нашу з вами роботу, наприклад, у своїх платіжках. Ми зробили досить багато насправді. Ми забезпечили макроекономічну стабільність. У нас рекордно низька інфляція Ми зробили рекорд насправді, рекордно низьке якісне і вигідне розміщення єврооблігацій. Ми рекордну кількість об'єктів виставили на приватизацію, провели успішні концесійні конкурси і багато-багато-багато разом з вами зробили. Але я розумію, що цього може бути недостатньо. Ми все це зробили разом з вами. Я вірю, що в залі є дуже багато народних депутатів, які хочуть, щоб Україна була процвітаючою сильною країною. Тому я закликаю вас не збавляти темп, не змінювати напрямок. Усе те, що ми започаткували разом, має бути завершено. Реформа ринку землі, вільний обіг капіталу, лібералізація трудових відносин, – все це, друзі, нам потрібно прийняти рішення. При цьому я буду працювати над тим, щоб Україна стала успішною незалежно від свого статусу. Дякую вам за довіру і можливість працювати разом. Дякую, Олексій Валерійович. Слово для співдоповіді Слово для співдоповіді надається голові комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Клочку Андрію Андрійовичу. Добрий день, шановний пане Президент, шановні народні депутати України. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за дорученням Голови Верховної Ради розглянув сьогодні на своєму засіданні заяву Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука про відставку. Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра України належить до повноважень Верховної Ради України. Згідно з частиною статті 115 Конституції України та статтею 15 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Прем’єр-міністр України має право заявити Верховній Раді України про свою відставку. Прем’єр-міністр України звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради України. Прийняття Верховною Радою України рішення про відставку Прем’єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. Розглянувши заяву про відставку Прем’єр-міністра України, комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України прийняти відставку Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. Дякую за увагу. Прошу підтримати.

Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Шановний Олексій Валерійович, шановний склад Кабінету Міністрів, ви знаєте, ви, мабуть, уряд в історії України, який прийшов виконувати свої обов'язки з найбільшою підтримкою. Ви наймолодший уряд в історії України. Але ви і уряд, який виконував свої повноваження найменшу кількість часу. Ви точно увійшли в історію, і це дуже мужній вчинок з вашої сторони – подача заяви, однозначно. Дуже було позитивних речей за часів вашого керівництва урядом зроблено. Це є і детінізація сфери економіки, це і те, що ви зараз наступили на хвіст багатьом корупціонерам в державних підприємствах та міністерствах. ви отримали величезні шквали інформаційної критики, і ми це теж добре розуміємо. Але з перших днів, коли ми вас тут призначили, я до вас підійшов, пам'ятаєте, тоді, Олексій Валерійович, я сказав: "Друзі, у вас немає 3 місяці, у вас немає року, у вас з перших днів починається відрахунок вашої роботи". І, справді, комунікаційно з Верховною Радою були недопрацювання, я думаю, визнаєте. І нам дуже часто було дуже важко достукатися до уряду, тому що ті народні депутати, особливо мажоритарники, які ходять по землі, вони знають проблеми людей, вони не могли пояснити це. Однозначно у сфері промисловості також були прорахунки. Ми не будемо прикривати, у нас немає касти недоторканних, і ми вважаємо, правильне рішення на сьогоднішній день – це подача заяви вашої про відставку. Тому ми вам дякуємо за вашу роботу. Ми будемо призначати новий уряд, уряд, який може реалізувати програму – програму для людей України. Саме так називалася ваша програма, і саме такою програмою буде програма уряду, який призначить

я думаю, що ця зала неодноразово бачила, що наша депутатська група "За майбутнє" через повагу до Президента неодноразово рятувала уряд і допомагала вирішувати деякі питання, які просто провально йшли провально йшли через зал, і уряд не міг дати ладу ні економіці, ні промисловості, ні енергетиці, ні транспорту, ні взагалі економічній політиці України. Я не говорю про соціальний блок, який абсолютно провальний, керівництва державними підприємствами, про які неодноразово говорили, про прості питання платіжок, охорони здоров'я і всього іншого. Ми неодноразово проводили масу зустрічей, намагаючись тихо допомогти уряду. Передавали десятки документів, які пропадали там. Передавали масу своїх пропозицій, як вирішувати питання по кожній галузі. На жаль, мало хто це чув і дуже рідко на це звертали увагу. Уряду казалось, що більшість буде підтримувати завжди і так буде завжди, і можна царствувати і нічого не робити, а створювати тільки хаос. На жаль, ми сьогодні бачимо наслідки цієї політики, цих підходів. Я думаю, що зараз іде переформатація. Вся країна зрозуміла, що нові обличчя – це добре, але треба мати професійність, треба мати підтримку в кожній галузі людей, які кваліфіковано знають, що робити, а не проводити експерименти. Тому ми дуже часто підтримували, не критикували, щоб "не топити цей корабель", а підтримували політику Президента. І навіть, коли не було за що хвалити, ми тихенько допомагали вирішити питання. Але сьогодні йде перезавантаження. Уряд має зрозуміти, що наступає час, коли нема більше права на експерименти. Треба терміново рятувати економіку, терміново зайнятися соціальними проблемами, терміново вирішувати ті питання, які люди очікують і на які обіцяли під час виборів. Тому ми підтримуємо пропозиції Президента. Ми будемо голосувати за відставку. І будемо рахувати, що сьогодні є перезавантаження, коли є новий шанс зробити якісні зміни в країні. Ми очікуємо на ці зміни від наступного…

Але ми не почули одного, дуже важливого. Ви так і не сказали, що я особисто помилився. А це сталося. Півроку тому був призначений уряд. Нові обличчя, так, деякі з досвідом, деякі ні. Але він був призначений на обіцянках, те, що треба буде зробити. Ми ще тоді попереджали, що, друзі, там є професійні порядні люди, давайте їх розглядати окремо, давайте голосувати. Ви нас тоді не послухали. І зараз ми маємо наслідки тієї помилки. Але найгірше навіть інше те, що замість того, щоб визнати помилки, ми пропонуємо новий уряд, нові обличчя із старими гріхами, які працювали і при Януковичі, і при Порошенко, і при Ющенко, і напевно при Кучмі. Чи це те, що ми хотіли? Ні! І найгірше, що із цього треба зробити. Шановне панство, шановні "слуги народу", чи це є парламентсько-президентська республіка, коли більшість з вас навіть не знає економічного блоку уряду? Чи це є парламентсько-президентська республіка, коли з вами, з вами – з коаліцією не погоджують жодного міністра? Ні! Тому наша фракція при всій повазі до інституції парламентаризму буде вимагати одного – щоб наступний уряд призначався... особисто кожного міністра ми почули його програму, що він зробив, і тільки після цього було визначення, чи будуть у нас нові міністри, чи ні. Без цього ми підтримувати не будемо. Дякую. Дякую. Шановний пане Президенте! Шановні колеги! Пане Президенте, сьогодні, на жаль, всі змушені звертатися до вас. І цьому є одна причина. Я думаю, що не може після того, що натворив цей уряд, Президент не перейти в опозицію до цього уряду. Так само я переконаний, що не може сьогодні парламент не відправити цього Прем'єра і цей уряд у відставку. Але чи це є головне? Чи головне є зробити висновки, а що далі? Ми далі розуміємо, що єдиний сектор економіки, який останні роки витягає країну страшної кризи, це є аграрний сектор. Ви це дуже легко можете перевірити по всій статистиці. І що ми замість цього маємо? Спробу добити аграрний сектор через недолугий латиноамериканський варіант земельної реформи. Ми що, не розуміємо, що для того, щоб виплатити 600 мільйонів шахтарям, уряд додумався з 1 березня не проіндексувати пенсії 11 мільйонам пенсіонерів. І цей список можна далі і далі, і далі продовжувати. Ми що, не розуміємо, що якщо негайно Прем'єр-міністр і міністр охорони здоров'я не почнуть реформу медицини саме через запровадження страхової медицини, з 1 квітня буде не День сміху, а день плачу. Ми голосуємо за відставку Прем'єр-міністра, але головне – що далі? А далі ми поговоримо. Дякую.

але я ніяк не міг зрозуміти, хто це виступає – Голобородько чи Зеленський. Якщо Голобородько, то вкінці мав з'явитися автомат! А якщо Зеленський, то до кого ви зверталися? Це ви призвели цей уряд до влади! Це ви призвели цих хлопців до влади! Це ви зібрали цю Верховну Раду! Це ви тому винні в тому, що в бюджеті отака діра! Це ви винні, що на митниці збирають "лайки" і хабарі замість того, щоб збирати гроші в бюджет! Це ви винні, що ваші депутати пропонують продати собаку, щоб сплатити за газ! Це ви привели сюди ґвалтівника, який продовжує тут сидіти, в якого ви обіцяли забрати мандат! І тому ваш виступ мав завершитись наступним: "Я винний перед народом України Ваш час закінчився. Дякую. Колтунович Олександр Сергійович.

Ми за півроку побачили, що всі макроекономічні показники провалені. Це не найкращий уряд, а один з найменш неефективніших. Ми бачимо падіння промисловості, зниження темпів ВВП, рекордне безробіття. І ми бачимо рекордні борги по заробітній платі. Такого ніколи не було в новітній історії України. І це не 28 років незалежності провал, а конкретні шість місяців конкретної команди. Про них все зрозуміло. Я хочу сказати Президенту і вам, колеги депутати зі "Слуги народу". Нас цікавить не зміна облич, а новий економічний курс, новий бюджет, нова програма уряду і абсолютно нова економічна політика. Скасування земельних законів і інші, які вони запропонували. Скасування законів про металобрухт, концесію і приватизацію стратегічних об'єктів. І тоді економіка України буде успішною, а громадяни житимуть достойно. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шахов Сергій Володимирович. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановний пане Президент та шановні колеги! Дійсно, Президент чує, коли до нього звертаються. Я вдячний за те, що побудований міст в Станично-Луганському районі і з'єднав Луганщину мирну з окупованими територіями. Вдячний за те, що почули за шахтарів, Володимире Олександровичу. Але вас обманюють і обдурюють. Треба чути не тільки міністрів. І депутатська група "Довіра" проголосує за відставку сьогоднішнього Прем'єра, і хотілося б перезавантаження повністю Кабінету Міністрів. Ви чуєте про те, що сьогодні страждають сім'ї шахтарів. Сьогодні голодують в місті Гірському в окрузі Вельможного. Мені надходять тисячі есемесок від людей, які сьогодні голодують. Тому зверніть увагу не на закриття шахт, а на модернізацію вугільної галузі, на модернізацію всіх підприємств і повернення шахтарів з-за кордону, з Польщі, де вони сьогодні працюють на чужині, надсилають… Дякую, Сергій Володимирович. Шановні колеги, обговорення завершено. Переходимо до прийняття рішення. Відповідно до статті 85, 115 Конституції України, статті 15 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" ставлю на голосування для прийняття в цілому проекту Постанови (реєстраційний номер 3158) про відставку Прем'єр-міністра України Олексія Валерійовича Гончарука. Прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-353 Рішення прийнято. Шановні колеги, оголошується перерва на 20 хвилин, до 17:10. Голова Верховної Ради оголосив перерву на 20 хвилин.